vill geta um tvær breytingar á áður boðaðri dagskrá í dag sem fela í sér tilfærslu á dagskrárliðum. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því að atkvæðagreiðslur um dagskrármál 3–7 fari fram strax að loknum störfum þingsins og áður en sérstök umræða hefst. Eins er að afloknum störfum þingsins, væntanlega í kringum 14.45, gert ráð fyrir því að taka 10. dagskrármálið á undan dagskrármálum 8

Herra forseti. Hvað er það sem gerist þegar velferðarkerfin okkar vinna ekki saman eða samráð milli þeirra er takmarkað? Stundum er það mannlegur harmleikur en oft margra ára þvælingur á milli kerfa þannig að mikilvægur tími í lífi einstaklinga og viðkvæmra fjölskylda líður án raunverulegrar úrlausnar. Í mínu starfi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar hef ég oft orðið vitni að því hvernig skortur á vilja frá bæði einstaklingum sem vinna í kerfinu og frá kerfinu sjálfu hafa haft alvarlegar afleiðingar. Ég þekki að sjálfsögðu farsældarlögin sem eiga að ná til hluta þessa hóps, en þessar aðstæður verða því miður oft til þess að öll vinna verður samhengislaus og að ólíkir aðilar beina mögulegum kröftum sínum og fjármagni á aðeins eitt atriði af mörgum. Oft er það á afmarkað vandamál í lífi fjölskyldunnar í stað þess að horft sé á heildarmyndina og að unnið sé heildstætt að betra lífi. Ég skoðaði eitt sinn sögu þeirra sem höfðu leitað sér aðstoðar hjálparstarfsins í mörg ár og höfðu fengið þar mikinn efnislegan stuðning. sá þá að þessir sömu einstaklingar höfðu fengið stuðning frá fjölda opinberra stofnanna um langt árabil. Í rauninni hafði lítið gerst hjá þessum fjölskyldum, hjá þessum hópi. Enginn hafði yfirsýn og engin raunveruleg úrræði eða endurhæfing til meiri sjálfbjargar eða betra lífs hafði átt sér stað. Þau voru nánast á sama stað og mörgum árum fyrr og það sem verra var, börnin voru gjarnan á sömu leið. Það er kominn tími til að kerfin vinni betur saman, að nýta þriðja geirann með fjölskyldum þegar unnt er, því að það á oft við. Það verður að hlusta á drauma fólks og meta þarfir, vinna með fjölskyldum að lausn sem virkar og mun raunverulega breyta einhverju en ekki bara plástra.

Herra forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur orðið heilbrigði fyrir 40 sinnum, ýmis eitt og sér eða með öðru, svo sem geðheilbrigði, heilbrigðisþjónusta, heilbrigðisstofnanir o.s.frv., þótt minna sé um árangur í málaflokknum. Á listanum í sáttmálanum yfir það sem gera skal í heilbrigðismálum er þetta brýna verkefni, með leyfi forseta: „Áfram verður dregið úr greiðsluþátttöku sjúklinga með áherslu á viðkvæma hópa.“ ég hef fréttir að færa hv. stjórnarþingmönnum sem styðja þessa ríkisstjórn: Fólk sem þarf á þjónustu sérgreinalækna í einkarekstri að halda borgar stöðugt hærri upphæðir fyrir þjónustuna eftir því sem samningar ríkisins og læknanna dragast á langinn samningarnir hafa verið lausir í fjögur ár og fjóra mánuði. Sjúklingar eru rukkaðir yfir borðið á læknastofum um aukagreiðslur utan greiðsluþátttökukerfisins. Hæstv. heilbrigðisráðherra er úrræðalaus og ríkisstjórnarflokkarnir sitja á áhorfendabekkjunum og fylgjast með langveiku fólki greiða hærri upphæðir en það ræður við og sum hafa ekki lengur efni á að fara til læknis. Hvað hafa ríkisstjórnarflokkarnir, Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og Vinstri græn, aftur verið lengi í ríkisstjórn? Næstum allan þann tíma hefur aðgengi að heilbrigðisþjónustu verði háð því hversu vel stæðir sjúklingarnir eru. Verður heilsa fyrir hátekjufólk næsta grípandi slagorð sem Framsókn fer með í kosningabaráttu? Ég hef ítrekað spurt hæstv. heilbrigðisráðherra um þessa alvarlegu stöðu en fátt er um svör. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér virðist ríkið ekki vita hvaða þjónustu það vill kaupa eða semja um, að hvorki kröfulýsingar né þarfagreiningar liggi fyrir. Á meðan láta stjórnarflokkarnir það viðgangast að farið sé á svig við markmið laga um aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Hátekjufólkið hefur efni á því að veikjast. Eru þá allir sáttir?

Herra forseti. Með lögum nr. 14/2023 samþykkti Vinstrihreyfingin – grænt framboð einróma frumvarp Sjálfstæðisflokksins um breytingar á lögum um útlendinga sem beinlínis brjóta á rétti barna á flótta. Breytingin sem ég er að tala um lýtur að því að svipta börn rétti til dvalar hér á landi vegna athafna annarra, svo sem foreldra, annarra aðstandenda eða jafnvel lögmanns barnsins, sem taldir eru hafa tafið málsmeðferðina. Lagaákvæðið, sem þarna var breytt og hefur verið í 36. gr. laga um útlendinga frá árinu 2016, var samið af þverpólitískri nefnd í þeim tilgangi að koma í veg fyrir þau tilvik sem þá voru að gerast ítrekað; að börnum á flótta væri vísað úr landi eftir margra mánaða og jafnvel ára dvöl, búin að læra íslensku, eignast vini og festa rætur, mynda sérstök tengsl. Með sama frumvarpi fannst þingmönnum Vinstri grænna líka góð hugmynd að fela hæstv. dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins heimild til að setja reglugerð til nánari útfærslu á ákvæðinu. Í samráðsgátt hafa nú verið birt drög að slíkri reglugerð. Sem fyrr segir er upphaflegur tilgangur þessa lagaákvæðis m.a. að koma í veg fyrir að barn sem hefur dvalið hér á landi svo mánuðum eða jafnvel árum skiptir og búið að mynda hér það sem allt eðlilegt fólk myndi kalla sérstök tengsl við landið verði flutt úr landi. En í reglugerðinni sem dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins hyggst setja til nánari útfærslu á þessu ákvæði segir, með leyfi forseta: „Tengsl sem umsækjandi myndar við Ísland eftir framlagningu umsóknar um alþjóðlega vernd og þau tengsl sem mynda rétt til fjölskyldusameiningar skv. VIII. kafla laga um útlendinga, teljast ekki til sérstakra tengsla.“ Til hvers er Vinstrihreyfingin – grænt framboð í þessari ríkisstjórn? Aðspurð út í þetta og þegar bent er á aðgerðaleysi hreyfingarinnar í þessu ríkisstjórnarsamstarfi hefur gjarnan verið tekið þannig til orða að þau séu í þessu samstarfi til að koma í veg fyrir slæma hluti. Ef þar ekki átt við að koma í veg fyrir fyrirætlanir Sjálfstæðisflokksins um að setja lög og reglur sem brjóta í bága við grundvallarréttindi barna á flótta, hvað þá? Virðulegi forseti. Í gær voru til umfjöllunar í fjölmiðlum sláandi niðurstöður úr skýrslu Matvælastofnunar um veiðar á stórhvelum. Niðurstaða stofnunarinnar er að veiðar á stórhvelum samræmist ekki markmiðum laga um velferð dýra. Grundvöllur þessarar skýrslu er setning reglugerðar hæstv. matvælaráðherra frá síðasta sumri sem veitti Matvælastofnun heimild til að viðhafa reglubundið eftirlit við hvalveiðar. Tilgangur eftirlitsins var að stuðla að bættri velferð dýra við hvalveiðar og nú liggja þessar niðurstöður fyrir. Í skýrslunni er að finna tölur um veiðar á stórhvelum og eru niðurstöðurnar síst til þess fallnar að rökstyðja áframhaldandi hvalveiðar. Og nú vitum við enn betur, studd gögnum, hvernig veiðum er háttað hér við land.

Fyrir tilstilli umræddrar reglugerðar vitum við að 24% þeirra langreyða sem veiddar voru voru skotnar oftar en einu sinni. Gildismat í samfélaginu hefur breyst. Við gerum ríkar kröfur til þess að dýr séu aflífuð með skjótum og sársaukalaust hætti og forðast skal að valda dýrum óþarfa þjáningum eða hræðslu. Það að skjóta hvali af færi með skutli fylltum sprengiefni er eins og að stunda veiðar með flugskeyti.

Við sáum í síðustu viku fréttir af miklum hagnaði viðskiptabankanna þriggja þar sem bæði þjónustutekjur og vaxtatekjur hækka umtalsvert. Ég skynja á umræðunni að upplifun fólks er sú að hér á landi sé að skapast samfélag sem megi kalla „við og þið“ eða „við og hinir“. Það má ekki gera lítið úr þessum tilfinningum fólks og alls ekki vanmeta þá upplifun fólks að hér séu ekki allir að taka þátt. Það er vond staða. Það virðist duga skammt að ætla að höfða til þeirra sem teljast til hinna breiðu baka í samfélaginu og biðla til þeirra um að sýna samfélagslega ábyrgð í verki. Almenningur tekur á sig auknar byrðar með ýmsum hætti og það gengur ekki að hér séu aðilar, fyrirtæki og aðrir, sem halda að þau séu eyland í þessu samfélagi sem við byggjum hér saman. Við erum auðvitað í tímabundnu ástandi, líkt og önnur lönd Evrópu og ég hef sagt það áður og segi það aftur að mér finnst það vel koma til greina að skattleggja hagnað og arðgreiðslur alveg sérstaklega, greiða þá niður skuldir og styðja við þá hópa sem nú standa í miðjum ólgusjó. Annað er bæði óskynsamlegt og ósanngjarnt. Verkefni okkar sem störfum á Alþingi eru margvísleg en þau eru fyrst og fremst að standa með fólkinu í landinu. Og ef við getum ekki fengið hin breiðu bök með okkur í þetta verkefni er nauðsynlegt að beita þeim tækjum og tólum sem löggjafarvaldið hefur úr að spila.

Ein höfuðástæða þess að við Píratar erum til og höldum áfram að vera til er að vinna gegn spillingu og sérhagsmunum á kostnað þeirra almennu. Því miður höfum við enn næg verkefni og við sjáum birtingarmyndir spillingar víða. Það eru þrjú ár síðan við komumst af gráum lista alþjóðlegs fjármálaaðgerðahóps ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti, lista sem við hefðum aldrei átt að vera á. Á lista Blaðamanna án landamæra er Ísland í 18. sæti yfir þau lönd sem tryggja best fjölmiðlafrelsi, talsvert langt frá frændþjóðum okkar í Skandinavíu sem við viljum gjarnan bera okkur saman við. Og hver skyldi vera ástæðan fyrir því að við vermum það sæti en erum ekki í topp fimm eins og við vorum árin í kringum 2010? Í þetta skiptið er óþarfi að giska á ástæðuna; það er vísað beint til viðbragða umfjöllunar fjölmiðla um Samherja í, með leyfi forseta, Fishrot Files. Miðað við yfirlýsingar ráðherra ríkisstjórnarinnar varðandi þau viðbrögð þótti ráðherrum ríkisstjórnarinnar ekki neitt við þau að athuga. Við þetta bætist að þrátt fyrir að líkamlegt öryggi blaðamanna sé ágætlega tryggt er nokkuð um að þau sem sinna blaðamennsku sæti hótunum og þá sérstaklega konur.

og miðað við hvernig hefur verið haldið á málum varðandi söluna á Íslandsbanka og Lindarhvolsskýrsluna er ekki vanþörf á, mál sem eru svo furðuleg og neyðarleg fyrir okkur sem hér starfa að ég skil hreinlega ekki hvers vegna ekki er gengið í að klára þessi mál svo sómi sé að í samræmi við lög.

Um síðustu helgi var hin árlega tónlistarhátíð SamFestingurinn haldin. Hátíðin er haldin fyrir tilstilli Samfés, Landssamtaka félagsmiðstöðva og unglingahúsa á Íslandi. Það er því við hæfi að ræða um mikilvægi starfsins sem félagsmiðstöðvar og ungmennahús vinna dag hvern. Félagsmiðstöðvar eru afdrep fyrir ungt fólk á aldrinum 10–16 ára þar sem þau geta sótt í félagsskap jafnaldra sinna og tekið þátt í skipulögðu tómstundastarfi. Í starfinu eru ungmenni hvött til að skemmta sér saman án vímugjafa og áhersla er lögð á fjölbreytileika, þroska og félagsleg samskipti. Ungmennahús sinna sambærilegu hlutverki en þar er ungmennum boðið upp á tómstundir sem hafa forvarna-, uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Starfsemin er mikilvæg nærsamfélaginu og hefur m.a. átt þátt í því að unglingadrykkja hefur minnkað á síðustu árum. Samfés hefur birt ályktun um að faglegt starf félagsmiðstöðva og ungmennahúsa flokkist sem lögbundin þjónusta. Þá hafa samtökin áhyggjur af því að þegar kreppir að verði félagsmiðstöðvar og ungmennahús fyrir barðinu á niðurskurði. Nýlegir atburðir minna okkur einnig á hversu mikilvægt það er að vinna gegn ofbeldi meðal ungmenna. Þar skipar forvarnastarf félagsmiðstöðvanna stóran sess. Virðulegi forseti. Við ætlum okkur að fjárfesta í fólki, fjárfesta í ungu fólki, fjárfesta í fólki framtíðarinnar, með metnaðarfullu forvarnastarfi og með því að stuðla að jákvæðum þroska þeirra. Þetta hafa félagsmiðstöðvar og ungmennahús gert í áraraðir með góðum árangri. Ég biðla því til ríkis og sveitarfélaga að skerða ekki þá mikilvægu þjónustu sem þau veita unga fólkinu okkar. Ég legg til að það verði skoðað af alvöru að starfsemin flokkist undir lögbundna þjónustu hér á landi.

Á þessum hátíðardegi er tilvalið að árétta kröfu um að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið en rétt í þessu birtist ný könnun þar sem fram kemur að ríkur meiri hluti landsmanna vill einmitt fá slíka þjóðaratkvæðagreiðslu, tveir þriðju hluti sem spurður var, og er þetta stórstökk. Almenningur finnur kröftuglega fyrir áhrifum þess að vera hér með sjálfstæða peningastefnu og örgjaldmiðil sem veldur óðaverðbólgu og stýrivöxtum sem þekkjast hvergi í nágrannalöndum. Vegna EES-samstarfsins sem við tökum þátt í sem fullvalda ríki erum við hér á Alþingi að samþykkja ýmiss konar regluverk sem samþykkt hefur verið í sameiginlegu EES-nefndinni, regluverk sem hefur fengið ítarlega vinnu í Evrópusambandinu sjálfu þar sem löndin koma með sínar ábendingar vegna sérstakra aðstæðna sinna og annarra álitaefna. Þar erum við Íslendingar hins vegar ekki við borðið. Við erum nefnilega aukaaðilar. Þar skiptir máli að við tökum fullan þátt með hagsmuni okkar að leiðarljósi. Þar hefur verið bætt í á undanförnum árum en að mínu áliti færi betur á því að við fengjum fulla aðild til hagsbóta fyrir almenning á Íslandi. En fyrst og fremst eigum við auðvitað að bera virðingu fyrir þjóðarviljanum og spyrja eftirfarandi spurningar: Vilt þú að Ísland taki upp þráðinn í viðræðum við Evrópusambandið með því markmiði að gera aðildarsamning sem borinn yrði undir þjóðina til samþykktar eða synjunar?

Þá þróun er einnig að finna í öðrum EES-ríkjum og ég gleðst yfir því. Tökum skrefið, spyrjum þjóðina. Til hamingju með Evrópudaginn.

t.d. fjármálaáætlun. Nú kom álit fjármálaráðs og fjármálaráð var að kynna álit sitt fyrir fjárlaganefnd hérna um daginn og þar kemur fram að rekstur ríkissjóðs sé sjálfbær.

biðlistar alls staðar eða skortur á því að fólk fái þjónustu, NPA-samningarnir eru ekki alveg komnir — það er ekki búið að gera svo margt. Hvernig getur rekstur ríkisins þá verið sjálfbær? Jú, útskýringin er sú að ef þetta eru fjárheimildirnar sem verða settar í útgjöld og tekjur þá muni það ganga upp. En þar með er ekki sagt að þjónustan verði veitt, að lögbundin þjónusta skili sér til almennings.

Það er eitthvað stórkostlega skrýtið við það á sama tíma og fjármálaráð er að segja að fjármálaáætlun sé sjálfbær. Það gengur einfaldlega ekki upp.

Þeim er alveg sama hvað hið fjárhagslega ofbeldi þeirra drepur niður. Stefnan er að ganga milli bols og höfuðs á ungu fólki sem í góðri trú keypti sér íbúð í lágvaxtalandinu Íslandi, sem var þeirra blekking.

Verðbólgumælingar eru ekki náttúrulögmál heldur mannanna verk og því er ekkert auðveldara en að taka íbúðamælingar út úr henni, festa vexti og endurskoða verðbólgumælinguna þannig að hún mælist rétt.

Forseti. Svandís Svavarsdóttir sjávarútvegsráðherra segir okkur nú að ekki standi til að ógilda veiðileyfi hvals þrátt fyrir niðurstöður Matvælastofnunar um að fjórði hver hvalur sé skotinn oftar en einu sinni við drápin, að 40% hvalanna deyi ekki samstundis. Kýr með fóstur eru drepnar, sem er bannað samkvæmt dýraverndunarlögum, og mjólkandi kýr sömuleiðis. Samkvæmt lögum eiga drápin vera bæði skjót og sársaukalaus. Það er ekki tilfellið í um 40% tilvika og engu að síður eru hin pólitísku skilaboð þau að við höldum bara áfram. Staðreyndin er sú að það má svipta leyfi bæði tímabundið og varanlega og lagalega er þetta ekki sérstaklega flókið. Ef þessi skýra niðurstaða núna dugar ráðherranum ekki til, hvenær er þá eiginlega ástæða til? Ef ráðherra stoppar ekki tímabundið veiðar eftir þennan áfellisdóm finnst mér blasa við að ráðherra verði bara að vera samkvæm sjálfri sér og dúndra út næsta leyfi aftur. Helsta vörumerki þessarar ríkisstjórnar er að hún tekur engar ákvarðanir. Ráðherrar birtast sem álitsgjafar í fjölmiðlum, lýsa yfir áhyggjum og svo gerist ekkert.

til að taka einu sinni ákvörðun. Undir eru almannahagsmunirnir, dýravelferð og hagsmunir umhverfis. 65% Íslendinga telja að hvalveiðar hafi neikvæð áhrif á orðspor landsins. Dýrin þjást lengi eftir sprengiskutlana og síðast en ekki síst er þetta umhverfismál;

þegar hún segir að við stöndum frammi fyrir því að endurskoða það hvort þessi atvinnugrein tilheyri ekki fortíð frekar en framtíð. Stóra spurningin er auðvitað (Forseti hringir.) miklu frekar þessi: Tilheyrir þessi ríkisstjórn fortíð frekar en framtíð?

Að mínu mati er það útópía að halda því fram að fullkominn jöfnuður í þróuðu samfélagi sé mögulegur. Við stöndum frammi fyrir stórum verkefnum og það þarf að beita samvinnuhugsuninni í baráttunni við verðbólguna með fjölþættum aðgerðum. Kjaragliðnun hefur átt sér stað en sú þróun hefur verið lengi milli fjármagnseigenda og venjulegs launafólks. Gliðnunina má einnig rekja til hærra menntunarstigs hér á landi og það er fagnaðarefni að sjá fólk sækja sér aukna þekkingu og skila þar með þeirri þekkingu í virðisaukningu fyrir samfélagið. Við viljum að menntun sé metin til launa og að það sé hvati til að auka þekkingu sína og færni á vinnumarkaði. Það er eðlilegt að slíkur hvati sé til staðar til að afla sér frekari þekkingar á sínu sviði og fyrir aukna þekkingu er sanngjarnt að fá Við eigum að hvetja fólk til að sækja sér aukna þekkingu og þar á jöfnuðurinn að vera mestur. Virðulegi forseti. Ekki er greitt tryggingagjald eða útsvar af útgreiddum arði og mikill munur er á milli skattlagningar af hagnaði lögaðila og svo tekjuskatts. Er ekki kominn tími til að taka samtalið um það skatthlutfall sem fjármagnseigendur greiða af útgreiddum arði? Við þurfum að skapa sanngjarnara og skilvirkara skattkerfi og að fjármagnstekjuskattur verði settur jafnvel í þrepaskiptingu. Við eigum að styðja vel við nýsköpunarstarfsemi auk lítilla og meðalstórra fyrirtækja en við búum öll saman í þessu landi og eigum þar af leiðandi að bera þessa samfélagslegu ábyrgð saman og allir að greiða sitt með skilvirkari hætti inn í samneysluna. Það á að vera leiðarljósið í þessum efnum og við eigum að búa til sanngjarnari leikreglur í skattkerfinu okkar.

Sú heimild var fyrst og fremst til þess fallin að höggva á hnútinn þegar kjaraviðræður hafa siglt í strand með því að færa valdið til félagsmannanna sjálfra og leyfa þeim að greiða atkvæði. Mörkin eru reyndar of há til þess að það sé raunhæft að hafna miðlunartillögu í stóru stéttarfélagi eins og Eflingu, en deilan þar snerist ekki um það heldur hreinlega hvort ríkissáttasemjari geti beitt henni og útkoman er að hann getur það ekki. Í kjölfarið hafa einstaka ráðherrar nefnt að það þurfi að skýra heimildir ríkissáttasemjara til framlagningar miðlunartillögu og skyldu stéttarfélaga til afhendingar kjörskrár. Það verður ekki gert nema með því að breyta lögunum um stéttarfélög og vinnudeilur. sem samningarnir sem búið er að undirrita eru einungis til nokkurra mánaða er nauðsynlegt að það sé engum vafa undirorpið að hlutverk ríkissáttasemjara sé skýrt og þær heimildir sem hann hefur yfir að ráða liggi fyrir. Þannig er það ekki í dag. Þessu til viðbótar er allt útlit fyrir að verkföll muni skella á í mörgum sveitarfélögum þar sem félagsmenn í BSRB hafa samþykkt verkfallsboðun. Það mun hafa mikil og vond áhrif á starf sveitarfélaganna, svo sem í leikskólum og grunnskólum þar sem þessir starfsmenn gegna mikilvægum hlutverkum. Maður hefði því haldið að á málaskrá ríkisstjórnarinnar yrði að finna frumvarp til að breyta þessu, mikið liggur við og tíminn er ekki að vinna með ríkisstjórninni, en þess sjást þó engin merki.

Virðulegi forseti. Morgunblaðið fjallaði um það í gær að ekkert lát væri á veiðum rússneskra togara á úthafskarfa á Reykjaneshrygg sem íslensk stjórnvöld og Alþjóðahafrannsóknaráðið hafa reynt að friða. Við höfum neitað rússneskum togurum um þjónustu í íslenskum höfnum en vinir okkar í Færeyjum hafa veitt þeim fulla þjónustu í staðinn og það þrátt fyrir að Danmörk hafi fyrir hönd Færeyja og Grænlands undirritað bann Norðaustur- Atlantshafsfiskveiðiráðsins um bann við karfaveiðunum. Þetta þýðir það að rússneskir togarar sigla á miðin í gegnum íslenska lögsögu og aftur til Færeyja með afla á grundvelli alþjóðalaga um siglingarfrelsi. Þar veldur sérstökum áhyggjum að þar á meðal eru rússneskir togarar sem hafa verið staðnir að því að toga yfir fjarskiptastrengi út af Svalbarða. Við erum því miður farin að sjá ákveðið mynstur í vinalegum sérhagsmunasamskiptum Færeyja við Rússland. Þannig endurnýjuðu Færeyingar til að mynda nýlega umdeildan fiskveiðisamning við Rússland. Færeyingar virðast ekki taka hlutverk sitt alvarlega varðandi samstöðu með öðrum vestrænum lýðræðisríkjum um þessar mundir. Reyndar hafa líka heyrst raddir hérlendis, og heyrast enn, um að fleygja samstöðunni við evrópsk ríki fyrir viðskiptahagsmuni. Sem betur fer fá þær raddir ekki mikinn hljómgrunn. Virðulegi forseti. Ég hef lagt inn fyrirspurn til hæstv. matvælaráðherra um framferði Færeyinga varðandi karfaveiðarnar og óska eftir upplýsingum um

tekið fyrir sölu upprunavottorða vegna raforku framleiddrar á Íslandi, hinna svokölluðu aflátsbréfa. Þetta mun vera vegna þess að einhverjir sem framleiða vörur á Íslandi og nýta til þess hreina, endurnýjanlega orku hafi sagt frá því án þess að borga sérstaklega fyrir að fá að segja satt.

Þetta er sérkennilegt mál í alla staði, herra forseti, og nú er hafin umræða um það að Alþingi þurfi að breyta lögum til að tryggja að þessi

liggur að þessi ríkisstjórn vill ekki framleiða neina nýja orku nema í orkuskipti. Með öðrum orðum: Það verður ekki í boði hér um fyrirsjáanlega framtíð ný hrein orka til að auka verðmætasköpun í landinu. Við ættum því að leitast við að nálgast umhverfismálin út frá raunveruleikanum, staðreyndum, en ekki einhverjum leiktjöldum eins og allt of oft sést í þeim málaflokki. Alþingi vill varla lögleiða og festa í sessi kerfi þar sem menn geta borgað fyrir að fá að segja ósatt og þurfa að greiða fyrir að fá að segja sannleikann.

Í umræðu um stærð báta kom fram það sjónarmið að ekki væri miðað við brúttótonnahámark í öðrum útgerðarflokkum og því talið eðlilegt að afnema það. Um leið yrði að vera skýrt hvaða kröfur væru gerðar til hönnunar á bæði bátum og búnaði. Það leiði til aukins sveigjanleika í hönnun skipa, hvað henti best að teknu tilliti til öryggis um borð og orkuskipta. Undir þetta tekur meiri hlutinn. Ráðherra getur með reglugerð heimilað aðra vistvæna orkugjafa en þá sem getið er um í frumvarpinu og teljast hafa lítið kolefnisspor. Meiri hlutinn telur að mikilvægt sé að horft sé til upprunavottorða þegar kemur að því að skilgreina vistvæna orkugjafa og telur í þessu samhengi rétt að benda á að frumvarpið er aðeins eitt skref af þeim mörgu grænu skrefum sem þarf að stíga til að ná markmiðum um orkuskipti í sjávarútvegi.

Það er mikilvægt að draga það fram hér að hvatar til grænna fjárfestinga og orkuskipta hafa verið fjölþættir og er það skilningur meiri hlutans að áætlanir stjórnvalda gangi fremur út á að bæta í en hitt. Um fjölþættar aðgerðir er að ræða sem allar hafa það að markmiði að hvetja til orkuskipta á arðbæran hátt fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Auk þeirrar 100 kílóa aukningar sem um ræðir í þessu frumvarpi má nefna að sparnaður við kaup á olíu verður umtalsverður. Þá hafa styrkir til orkuskipta verið í boði vegna tækjabúnaðar sem nýtir endurnýjanlega orku, svo sem rafmagn í stað olíu. Einnig eru í boði svokölluð græn lán sem almennt bera lægri vexti en önnur og eru ætluð einstaklingum og fyrirtækjum sem fjárfesta í umhverfisvænum búnaði. Ekki er allt upp talið hér en ljóst að samlegðaráhrif þessara smærri báta eru þó nokkur og má ætla að einstaklingar og fyrirtæki sjái hag sinn í því að ryðja brautina þegar kemur að rafvæðingu smábáta.

Þetta mál sem hér um ræðir hefur fengið mjög alvarlegar athugasemdir frá Bændasamtökum Íslands, frá Vestfjarðastofu og fjölmörgum aðilum.

að hann sjái til þess að þetta mál fái frekari umfjöllun í nefndinni vegna þess að ég tel bara nauðsynlegt að menn fari rækilega yfir þessi mál. Það hefur ekki verið gert hér í nefndarálitinu og mér finnst stórundarlegt

Allt árið 2022 létust 37 einstaklingar og fyrstu þrjá mánuði þessa árs hafa 32 látist. Ef þróunin heldur áfram óáreitt gætu 160 einstaklingar látist á þessu ári vegna þessa ógnarfaraldurs. Þrátt fyrir fjölgun dauðsfalla sjúklinga með fíknisjúkdóma og stöðuga þörf fyrir meðferð á liðnum árum standa framlögin í stað. Þau taka ekki mið af aukinni þörf. Biðlistar lengjast og unga fólkið deyr áður en það kemst í hendur fagfólks.

En í þingsal kallar það fólk ekki á fleiri meðferðarúrræði til að mæta frjálsræðinu. Það er skylda mín sem þingmanns að verja þá einstaklinga sem ekki eru færir um að gæta að sér sjálfir. Á meðan við setjum ekki nægilegt fjármagn til að mæta síauknum fjölda fólks með fíknisjúkdóma sem þarfnast meðferðar verður ekki skrúfað meira frá frjálsræðiskrananum. Hvert líf sem við getum bjargað er ómetanlegt og vissulega verðum við að skoða stöðu veikasta

árangur á heimsmælikvarða þegar kemur að fjölda þeirra sem ná bata eftir fíknimeðferð, en við eigum langt í land með að fjármagna þann hluta heilbrigðiskerfisins. Stór hluti reksturs sjúkrahússins á Vogi, Hlaðgerðarkots og Krýsuvíkur er rekinn með sjálfsaflafé og með sjálfboðaliðastarfi hundruða manna og kvenna. Ég hef nýlega bent á vaxandi vanda vegna ópíóíðafíknar en þær fréttir voru bara toppurinn á ísjakanum. Nú liggja fyrir hremmingar í þessum málaflokki ef 160 einstaklingar deyja fyrir aldur fram af afleiðingum neyslu vímuefna á þessu ári. Við erum að tala um fjórföldun á dauðsföllum. Af þeim sökum vöknuðu þessar spurningar til ráðherra: Árið 2014 var gerður þjónustusamningur við SÁÁ um meðferð við ópíóíðafíkn fyrir 90 einstaklinga. Þá voru samt sem áður 117 sjúklingar í slíkri meðferð.

Ef svarið er nei, hvernig ætlar ráðherra að tryggja aðgengi að frekari meðferð? Lyfjameðferðir við ópíóíðafíkn með gagnreyndum lyfjum fækka dauðsföllum af öllum orsökum í þessum hópi. Ráðherra hefur nefnt í fjölmiðlum að setja á laggirnar morfínklíník sem skaðaminnkandi úrræði. Í ljósi þess að morfínlyf

Ég hef fjölmargar tillögur þar fram að færa og hef þegar lagt þær fyrir ríkisstjórn og það hefur verið samþykkt þannig að við förum í þá vinnu. En um samningana við SÁÁ. Það eru fjórir mismunandi samningar milli Sjúkratrygginga og SÁÁ sem liggja til grundvallar fjárveitingum ríkisins til samtakanna þar sem samið er um veitingu heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með fíknivanda.

sem SÁÁ veitir fólki með fíknivanda. Slíkar breytingar eru í samræmi við heilbrigðisstefnu til ársins 2023 þar sem markmiðið er að auka þjónustutengda fjármögnun í heilbrigðisþjónustu á landsvísu. Þjónustutengd fjármögnun skapar tækifæri til að stýra fjármunum sem varið er til heilbrigðisþjónustu í samræmi við þjónustuþörf á hverjum tíma út frá kostnaðar- og þarfagreiningu. Með þjónustutengdri fjármögnun skapast því betri tækifæri fyrir þjónustuveitendur að bregðast hratt við og breyta áherslum eftir því sem þörf samfélagsins breytist. Slíkur sveigjanleiki í framþróun heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga með fíknivanda er nauðsynlegur því að neysluvenjur samfélags hvað vímuefnanotkun varðar taka oft hröðum breytingum.

Einstaklingum í viðhaldsmeðferð við ópíóíðafíkn hefur fjölgað úr 374 árið 2021 í 457 árið 2022, samkvæmt upplýsingum frá lyfjanefnd Landspítala sem hefur yfirsýn yfir notkun lyfjanna sem notuð eru á landsvísu.

voru árið 2014 203 einstaklingar og 2022 voru það 329 einstaklingar. Það er mikilvægt að hafa í huga að flestir þeirra einstaklinga sem þiggja meðferðina eru á henni til lengri tíma og því eykst fjöldi einstaklinga á meðferðinni með tímanum, sem er líka vísbending um það að við erum að ná til fólks og hjálpa fleirum.

en það er mikilvægt að halda því til haga að eitt dauðsfall vegna fíknisjúkdóma, hvort sem það er vegna ópíóíða eða annars, er einu dauðsfalli of mikið. Þess vegna hefur öll ríkisstjórnin samþykkt að fara samhent í að ná betur utan um þennan hættulega sjúkdómsflokk, fíknisjúkdóma,

Hæstv. forseti. Mig langar að þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu en ég get ekki orða bundist af því að ég held að við séum ekki hér að fjalla um afleiðingar afgreiðslutíma veitingastaða, kráa eða klúbba á höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar á landinu. (Gripið fram í.) Þegar hv. þm. Ásmundur Friðriksson ræðir um frjálsræðiskranann og það þurfi að skrúfa fyrir hann, þá held ég að sé bara nærtækt að gera það í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. En að efni málsins. Rótin, félag um velferð og lífsgæði kvenna, hefur lýst vonbrigðum sínum með að heilbrigðisráðherra hafi horfið frá að gera vörslu neysluskammta vímuefna refsilausa. Afglæpavæðingin svokallaða er ekki valkvæður hluti skaðaminnkunarstefnu heldur lykilþáttur í því að tryggja mannréttindi fólks með vímuefnavanda. Mig langar til að vitna í ályktun Rótarinnar frá 5. maí: „Refsistefna í lögum, hvernig sem hún er framkvæmd, skaðar vímuefnanotendur, viðheldur fordómum, jaðarsetningu og vinnur gegn mannréttindum. Hún er líka sérstaklega skaðleg konum sem sprauta vímuefnum í æð vegna stöðu þeirra í kynjuðu stigveldi notenda ólöglegra vímuefna.“ Málið er Málið er alvarlegt og við erum að verða fyrir óbærilegum fórnarkostnaði vegna þess ópíóíðafaraldurs sem nú ríður yfir samfélagið hér, eins og gerst hefur annars staðar á Vesturlöndum. Það verður að bæta aðgengi að nalaxone-lyfinu. Það verður að koma á fót morfínklíník, með öðrum orðum, öruggu neyslurými fyrir þau sem nota fíkniefni í æð og að sjálfsögðu verður að gera nýjan samning á milli Vogs og Sjúkratrygginga til að hægt sé að veita betri þjónustu.

Ég mun ekki skipta mér af skoðunum og áliti annarra þingmanna en mun frekar reyna að halda mér við mitt eigið og finnst að við eigum að gera það hér í þessum ágæta ræðustóli. En hvað sem öðru líður þá er staðreyndin sú að ef við værum t.d. að fjalla um umferðarslys þar sem 35 einstaklingar, nánast ungmenni, hefðu dáið frá áramótum vegna þess að það væri búið að keyra á þá í umferðinni, þá væri búið að lýsa hér yfir

1,4 milljarða kr. Á sama tíma sjáum við með þetta partí með Evrópuráðsþinginu, að það er allt í lagi þótt bara lögreglukostnaðurinn fyrir tveggja daga ráðstefnu sé 1,4 milljarðar. Það er allt í lagi að kaupa hérna

Hættum að tala um krónur og aura þegar reyndin er sú að við þurfum að takast á við þann risavaxna vanda sem við horfumst í augu við, þar sem unga fólkið okkar er að týna lífi í stórum stíl og að stærstum hluta vegna aðgerðaleysis stjórnvalda. Við þurfum að gera svo miklu, miklu betur.

Sömuleiðis vil ég þakka hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórssyni fyrir sín svör. Hér er spurt um stöðu SÁÁ vegna aukins álags sem fylgir vaxandi eftirspurn eftir þeirri þjónustu sem veitt er á sjúkrahúsum og meðferðarstöðum samtakanna. Ég vil byrja á því að segja að fjölgun dauðsfalla er mikið áhyggjuefni. Misnotkun vímuefna er stór þáttur í ótímabærum dauðsföllum og alvarlegum veikindum ungs fólks hér á landi. Fjöldi þeirra hefur ekki þróaðan fíknivanda heldur hefur færst í aukana að ópíóíðar séu með því fyrsta sem viðkomandi prófar. Það er skelfileg staðreynd sem við verðum að horfast í augu við. Það er ljóst að sá hópur sem notar slík lyf sem vímugjafa er annar en áður þegar neysla þeirra var fyrst og fremst á meðal einstaklinga með langt þróaðan vanda. Ég held að við verðum að nálgast þetta viðfangsefni út frá þeim forsendum að hér sé ekki einvörðungu um að ræða einstaklinga með langt þróaðan vanda. Það gerum við með því að fjölga úrræðum. Markmiðið ætti því ekki að vera að fjölga innlögnum á meðferðarstofnanir heldur auka göngudeildar- og lágþröskuldaþjónustu. Lágþröskuldaþjónusta er talin bera góðan árangur í því að ná til þeirra sem eru ólíklegir til að nýta sér hefðbundin úrræði, t.d. á meðferðarstöðum. Þess vegna er nauðsynlegt að vera með fjölbreytta gagnreynda þjónustu og skaðaminnkandi úrræði. Lykilatriðið er að nýta sem fjölbreyttust úrræði til að bjarga sem flestum mannslífum. Að lokum vil ég segja að hér er kunnuglegt stef. Það er gríðarlega alvarleg staða.

en fíkn er ekki vandi sem verður til vegna neyslu vímuefna. Ópíóíðar eru verkjalyf sem fólk neytir á meðan það verkjar. Flest fólk hættir að nota þessi verkjalyf þegar verkirnir hætta. Vandinn er að hjá vaxandi hópi fólks eru verkirnir ekki einungis á líkama, þjáningin er lífið sjálft, litað af þeim ómeðhöndluðu áföllum sem móta andlega og líkamlega líðan. Fíkn er flóttinn og flóttinn er mjög eðlilegt viðbragð við mannlegri þjáningu. Eðlileg viðbrögð samfélagsins og stjórnvalda væru að leita leiða til að lina þjáningar, aðstoða fólk við að vinna úr áföllum og græða sár með viðeigandi meðferðarúrræðum, ekki að auka á þjáningu og áföll með jaðarsetningu og refsingum. Refsistefnan, forseti, er að drepa fólk. Ég segi þetta ekki af léttúð. Þetta er ekki bara mitt álit, þetta er það sem reynsla og rannsóknir okkar og annarra landa hafa sýnt okkur. Í skugga refsi- og bannstefnunnar hefur neysla vímuefna aukist jafnt og þétt og vandamálum tengdum neyslunni hefur fjölgað alveg gríðarlega mikið. Í þeim löndum sem hafa farið þá leið að afnema refsistefnuna hefur vandamálum og dauðsföllum tengdum neyslu vímuefna fækkað. Það er bara þannig. Hvernig getum við bara hunsað þessar upplýsingar, hunsað þessi gögn og haldið áfram stefnu sem drepur fólk, bara af því bara? Af því að hvað? Af því okkur finnst óþægilegt að fólk sé að neita vissra vímuefna sem við erum ósammála og finnst að fólk eigi að hætta því. við að refsa fólki til hlýðni? Það er að drepa fólk, forseti. Við verðum að hætta þessari firru og taka stefnu byggða á þekkingu, rannsóknum og reynslu.

Herra forseti. Það er auðvitað þannig í okkar starfi að það geta verið undir gríðarlega miklir hagsmunir fyrir allan almenning og stundum er það þannig, ekki síst þegar kemur að heilbrigðismálunum, að ákvarðanir sem eru teknar hér í þessum sal bjarga mannslífum. Það á svo sannarlega við þegar við erum að ræða ópíóíðafíkn og leiðir til að draga úr þjáningum og dauðsföllum vegna hennar. Þeir sem haldnir eru þessari fíkn eru með sjúkdóm, þetta er heilbrigðisvandi og hann á að leysa sem slíkan. Þeir sem hafa fylgst með þessum málum vita að mjög reglulega blossar upp umræða um að hér sé faraldur í gangi, og er þá gjarnan tengt dauðsföllum, og þá skortir lítið á heitstrengingar um að grípa þurfi til aðgerða. aðgerða. Umræðan sem við erum í núna er því ekki ný af nálinni. Þvert á móti er staðan sú að ástandið versnar ár frá ári. Það er margt hægt að gera, t.d. að tryggja aðgengi að naloxone-nefúðanum og tryggja örugg neyslurými svo eitthvað sé nefnt, einmitt vegna þess að þetta er heilbrigðisvandi, ekki eitthvað fyrir lögreglu og dómstóla. Það er síðan algjört lykilatriði í mínum huga að ríkisvaldið tryggi í eitt skipti fyrir öll að viðunandi fjármagn sé veitt til SÁÁ til þeirrar lyfjameðferðar sem þessi hópur þarf á að halda. Það gengur ekki upp að ríkið greiði bara fyrir lítinn hluta þessarar tilteknu meðferðar á Vogi, einmitt vegna þess að hættan á ofskömmtun og dauðsföllum er sýnu mest þarna. Ríkið borgar fyrir 90 manns en það eru um 350 manns sem fá meðferðina og mismunurinn er síðan greiddur með sjálfsaflafé samtakanna. Í áraraðir hefur verið kallað eftir því að þarna sé bætt úr. Í áraraðir hafa verið uppi heitstrengingar um að gera það en lítið hefur breyst. Getum við ekki verið sammála um það, nú þegar við sjáum það svart á hvítu að dauðsföllum er að fjölga, að ungum ópíóíðafíklum fjölgar hratt, að tími heitstrenginga sé liðinn og nú sé kominn tími aðgerða? Ef við erum sammála um að aðgerðir okkar hér og atkvæði í þessum sal bjargi stundum mannslífum, skilji á milli lífs og dauða, (Forseti hringir.) þá er mjög erfitt að finna skýrara dæmi um það en einmitt hjá þessum tiltekna hópi.

Ég tek undir málflutning hv. málshefjanda, ekki hvað síst um mikilvægi þess að bæta í úrræði, eins og hann hefur ítrekað talað fyrir hér, varðandi mikilvægi þess að koma í veg fyrir aukið aðgengi að fíkniefnum og sýnileika þeirra. Það er sérkennilegt að allstór hluti þingmanna sé nú farinn að tala að hætti Pírata í þessum málum.

eða héldi því fram að fíkniefnaneysla væri bara afleiðing af því að fólki liði illa og sendu þau skilaboð út að fíkniefnaneysla væri eðlileg viðbrögð við því að líða illa. Eða eins og sumir, sérstaklega hv. þingmenn Pírata, hafa talað, að flestir lendi ekki í neinum vandræðum þótt þeir neyti fíkniefna. Hvaða skilaboð eru þetta til ungs fólks? Ég tala nú ekki um þegar menn hafa hér talað fyrir, og þessi ríkisstjórn hefur lagt fram frumvarp um það,

sem augljóslega myndi auðvelda þeim sem selja eiturlyfin og reyna að fá fleiri til að ánetjast þeim sína vinnu. Fleiri kæmust í kynni við eiturlyfin og fleiri myndu lenda í vandræðum fyrir vikið.

fari ekki meira í það sem hlýtur að vera einhver besta fjárfesting sem hægt er að gera; að bjarga mannslífum. Virðulegi forseti. Ég vil þakka málshefjanda, hv. þm. Ásmundi Friðrikssyni, fyrir framtakið; fyrir að leiða athygli þingsins að þessu brýna málefni sem ópíóíðafaraldurinn er og að vanköntum heilbrigðiskerfisins þegar kemur að þjónustu við fólk með vímuefnavanda. Hæstv. heilbrigðisráðherra á sömuleiðis skilið þakkir fyrir framsöguna og þá athygli og árvekni sem hann hefur sýnt í málaflokknum. Ég hef sagt það hér áður að það er ótrúlegt að verða vitni að sinnuleysi samfélagsins gagnvart fólki sem deyr nú í hrönnum úr vímuefnasjúkdómi. Þar erum við ekki undanskilin. Þetta er sérstaklega umhugsunarvert í ljósi þess að við höfum nýlegt dæmi um samtakamáttinn, einbeitinguna og alúðina sem þjóðin býr yfir þegar hún telur hættu steðja að fólkinu okkar. Við þurfum að horfast í augu við það af hverju staðan er eins og hún er, af hverju þessir sjúklingar fá ekki sömu aðhlynningu og annað langveikt fólk, af hverju aðstandendur koma alls staðar að lokuðum dyrum og standa einir í baráttunni við kerfið. Virðulegur forseti. Eins og málshefjandi hefur farið hér yfir hafa tugir einstaklinga þegar látið lífið á þessu ári vegna ofskömmtunar. Þróunin er ógnvænleg og flest fórnarlömbin eru ungt fólk. Þessi staða er þyngri en tárum taki. Eins og málshefjandi bendir sömuleiðis á er brýn þörf á því að styðja við og auka meðferðarúrræði. Það er einfaldlega ekki boðlegt í velferðar- og velmegunarsamfélagi eins og okkar að fólk með lífshættulegan sjúkdóm komi að lokuðum dyrum í heilbrigðiskerfinu. Virðulegi forseti. Við vitum að besta meðalið gegn þessum faraldri er að efla og auka skilvirkar forvarnir, fræðslu og meðferðarúrræði, eins og fleiri hv. þingmenn hafa komið inn á í dag þótt aðrir hafi haft aðrar áherslur. Við skulum ekki láta okkar eftir liggja þar, við þingmenn

Virðulegi forseti. Ég vil, líkt og aðrir, þakka fyrir þessa umræðu í dag. Þetta er virkilega mikilvæg umræða í ljósi ástandsins í samfélaginu og ég held að við getum öll verið sammála um að þetta sé eitthvað sem við þurfum að ræða hér í þinginu. Það er afar þungbært að heyra af andlátum sem hafa orðið, ekki einungis núna í ár heldur undanfarin ár, vegna ópíóíðafaraldurs og eitt andlát er í rauninni einu andláti of mikið. Við erum því að ræða hér um ógn sem er alveg gríðarlega alvarleg og herjar á samfélagið okkar og afar mikilvægt að við tökum höndum saman og vinnum í átt að því að ná utan um þetta verkefni. Hér er afar mikilvægt líka að öll ráðuneyti vinni þvert á hvert annað. Við höfum verið að vinna þannig í ríkisstjórninni, þvert á ráðuneyti, brjóta niður síló til að sjá heildarmyndina og koma með heildarúrræði fyrir verkefni sem blasa við. Í þessu máli sem öðrum er það afar mikilvægt og ánægjulegt að heyra að svo sé verið að gera. Það er rétt, eins og hefur komið fram hérna, að það þarf að efla forvarnir enn frekar. Það þarf að auka fræðslu og ekki síður er mikilvægt að hlusta og sýna umhyggju því að þessi faraldur hefur ekki einungis áhrif á einstaklinginn sem neytir ópíóíða heldur hefur hann áhrif á börnin, fjölskyldur, vini og vandamenn, í rauninni allt tengslanetið í kringum einstaklinginn. Því fagna ég því að það sé mikil samvinna við SÁÁ og þriðja geirann því að við stjórnvöld þurfum að hlusta á þessa aðila, þessa sérfræðinga sem hafa úrræðin til staðar og eru að sinna þeim. Það er okkar að efla það enn frekar og því fagna ég vinnunni sem heilbrigðisráðherra hefur verið að sinna undanfarið í tengslum við þetta mál. Það er alveg augljóst að hann er að hlusta. SPEECH_END

Það er vissulega mikilvægt að tryggja stuðning við núverandi meðferðarkerfi, þar með talda viðhaldsmeðferð SÁÁ, en það verður líka að bjóða upp á fjölbreyttari nálgun við skaðaminnkun eins og t.d. neyslurými, öruggt húsnæði og fleira. En hvar byrjar vandinn? Við erum að einblína á afleiðingarnar. Hvernig ætlum við að koma í veg fyrir að nærri 37 einstaklingar að meðaltali deyi úr lyfjaeitrun á hverju ári? Hvernig ætlum við sem samfélag að koma í veg fyrir þær hamfarir sem verða þegar 26 einstaklingar undir 44 ára aldri látast úr lyfjaeitrun á hverju ári? Við verðum að spyrja okkur hverju stríðið gegn fíkniefnum, sem einstaka ráðherrar og þingmenn vilja viðhalda, hafi skilað okkur. Við þurfum að þora að horfast í augu við þá staðreynd að sú stefna hefur beðið algjört skipbrot, ekki bara hér heldur um allan heim og veldur hamförum. Fíkn verður ekki fjarlægð með auknum aga í skólakerfinu, grimmari löggæslu eða harðari refsingum. Sársauki og vanlíðan eru oftar en ekki drifkraftur fíknarinnar. Áföll í æsku, jaðarsetning, fátækt og einangrun er eitthvað sem við ættum að einbeita okkur að sem orsakaþáttum fíknar. Fjöldi rannsókna hefur sýnt að aldursskeiðið frá fæðingu til fimm ára aldurs er mikilvægasta æviskeið í tilfinningaþroska barna og segir mikið til um hvernig barninu muni vegna til framtíðar. Um þetta er m.a. fjallað í nýrri aðgerðaráætlun til geðheilbrigðis og því spyr ég hæstv. heilbrigðisráðherra: Er hann tilbúinn til að berjast með okkur að því að sú stefna verði fjármögnuð til þess að þetta skili einhverjum árangri?

Þetta er mér hjartfólgið umræðuefni; fíkniefni og alkóhólismi yfirleitt sem samnefni yfir slíkt. Ég þekki þetta vel af eigin raun undanfarin 42 ár. Ég myndi segja að það væri ekki illa farið með fé ef það væri opinn tékki til SÁÁ, Hlaðgerðarkots og Krýsuvíkur, bara til gera það sem þeir telja nauðsynlegt til að hjálpa þeim sem eiga við vanda að stríða. En það eru fleiri sem þarf að hugsa um. Það eru þeir sem eru í neyslu í dag en eru ekki orðnir háðir fíkniefnum og svo eru það þeir sem ekki eru byrjaðir í neyslu af neinu tagi. Það þarf að efla forvarnir þannig að fólk freistist ekki til þess að byrja að nota fíkniefni í nokkrum mæli. Nancy Reagan var úthrópuð fyrir það að segja: „Say no to drugs.“ Hún meinti þá að þeir sem ekki eru byrjaðir að neyta eigi að segja nei, ekki þeir sem eru byrjaðir að neyta því að það þýðir ekkert fyrir þá að segja nei ef þeir eru orðnir háðir þessu. En það verður aldrei hægt að að eyða nógu miklum peningum í það að hjálpa þeim sem eiga við veruleg vandamál að stríða. Ólafur, vinur minn, dó fyrir nokkrum mánuðum síðan. Hann var búinn að reyna í mörg ár að ná árangri og það var bara vegna þess að hann tók of stóran skammt í eitt skipti þegar hann hélt að hann væri að skemmta sér. Þetta er stór vandamál í okkar þjóðfélagi í dag. Því segi ég: Opinn tékka til SÁÁ, Hlaðgerðarkots og Krýsuvíkur og þeirra sem eru að vinna í þessum málum af einhverju viti.

Virðulegi forseti. Ég er ánægð með þessa umræðu í dag, við þurfum svo mikið á henni að halda. Við höfum ólík sjónarmið. Við erum öll sammála um að staðan er skelfileg

SÁÁ er mjög mikilvægur hlekkur í þessum fræðum en við skulum þó alveg átta okkur á því að SÁÁ er ekkert undanskilið öðru því sem ríkið styrkir. Það þarf að vera gert af fagmennsku. Við þurfum að fá úttekt úttekt á biðlistum, á þörfinni, á fjárþörfinni. Við getum ekki látið þá sem þiggja greiðslurnar segja okkur það og spyrja engra spurninga og þetta hef ég margoft komið inn á í ræðum. Hér hefur líka komið upp fólk og sagst þekkja málin

Það þarf enginn að segja mér það að ég þekki ekki til. Ég kem bara hér aftur og aftur, í umræðu eftir umræðu, til að segja ykkur að við þurfum aðra nálgun. Við þurfum annan hugsunarhátt. SÁÁ er gagnlegt og gott batterí. SÁÁ virkar bara ekki fyrir alla og SÁÁ á ekki að einoka þetta málefni.

Forseti. Ég tek undir að við þurfum fjölbreytt meðferðarúrræði og þá sérstaklega lágþröskuldaviðhaldsmeðferðir sem eru ekki starfræktar hér á landi þrátt fyrir mikla þörf. Í slíkum úrræðum getur einstaklingur með alvarlegan ópíóíðavanda fengið viðhaldsmeðferð á stofu, jafnvel samdægurs eða innan tveggja til þriggja daga. Í dag erum við ekki að nýta þennan glugga þegar fólk finnur þörfina fyrir aðstoð. Margir þiggja svo aðstoð við að hætta neyslu morfínsskyldra lyfja en aðrir eru bara ekki tilbúnir til að gefa verkjalyfið sitt upp á bátinn og það er okkar hlutverk að tryggja að tryggja laga- og regluumhverfi sem eykur ekki á þjáningu þessa fólks heldur dregur úr skaðanum af neyslu þeirra og tryggir heilsu og öryggi þeirra eftir bestu getu. Fyrir fólk með ópíóíðafíkn þýðir það að bjóða upp á öruggan stað til að nota það vímuefni sem það kýs að nota með aðstoð fagaðila og aðgang að viðeigandi meðferð — fyrir þau sem það fyrir þau sem það vilja. Þess vegna er morfínklíník svo mikilvægt úrræði þar sem edrúmennskan er ekki markmiðið heldur skaðaminnkun. Rannsóknir á slíkum úrræðum hafa ítrekað sýnt ótrúlega góðan árangur fyrir þann afmarkaða hóp sem nýtir sér þau, sem hin meðferðarúrræðin gagnast ekki. Við neyðum fólk ekki í meðferð sem hentar því ekki. Við setjum frekar bjargir í að bæta lífsgæði fólks eins og við getum og búum þannig til umhverfi þar sem fólk langar til að leita sér að bata, á eigin forsendum.

eða hversu mikið áfengi er í honum. Er það 5%, 10%, 60%, 70% eða 80%? Þið vitið ekkert hvað þið eruð að kaupa. Ástæðan fyrir því að við þurfum ekki að díla við þennan vanda í dag er að áfengi er regluvætt

en mögulega sökum anna í heilbrigðiskerfinu er eftirfylgni með notkun og aðstoð við að hætta á slíkum lyfjum ábótavant. Ég tók eftir því í fréttum RÚV á sunnudaginn að þar var nefndur læknir, Kjartan Þórsson, sem er að þróa nýtt forrit sem myndi hjálpa læknum að fylgjast með sjúklingum sem þeir hafa ávísað sterkum lyfjum og sjá til þess að þeir fái bæði þau lyf sem þeir þurfa og minnki svo skammtinn þegar sársaukinn minnkar. Kjartan Þórsson nefnir að því lengur sem fólk er á þessum háu lyfjaskömmtun, því útsettari er það fyrir að ánetjast þessum lyfjum. Kerfið virkar þannig að áætlun er sett um meðferð viðkomandi og skammturinn minnkaður með tímanum og hægt er að fylgjast með í einföldu appi. Frábært ef satt reynist. En svo er hitt, virðulegur forseti, að það eru mörg sem nota þessi lyf, ekki vegna þess að þau eru í verkjameðferð heldur vegna þess að þau hafa ánetjast vímuefnum. Þennan hóp þarf að umgangast af umburðarlyndi. Þessum hópi þarf að mæta þar sem hann er af virðingu. Eftir samtöl mín við fólk sem vinnur með þessum hópi fólks er ljóst að þau verða vör við fordóma víða í samfélaginu og því langar mig til að hvetja til þess að aukið verði við fræðslu, m.a. í heilbrigðiskerfinu, um þarfir þessa hóps og hvernig best er að mæta honum. Þau þurfa þjónustu nákvæmlega eins og við hin. Við vitum heldur ekki hvenær einhver nákominn eða við sjálf lendum í klóm fíkninnar. Það ætlar sér enginn að verða fíkill en staðreyndin er sú að sum okkar verða það.

Ég held áfram þar sem frá var horfið. Ég var að tala um viðbrögð ríkisstjórnarinnar sem í þessu máli og allt of mörgum öðrum eru iðulega til komin eftir að vandinn Hvað þetta varðar þá þarf að huga að öllu ferlinu. Það þarf að fjárfesta miklu meira í forvörnum, það þarf að senda skýr skilaboð

við ættum að hugleiða og hrinda í framkvæmd er að fólk sitji ekki uppi með fíkniefnabrot á sakaskrá jafnvel árum eða áratugum saman eftir að hafa farið í meðferð og náð sér á strik og vilja byggja sig upp en eiga þá jafnvel erfitt með að fá vinnu og eiga á hættu að detta aftur í fyrra horf. Við ættum líka að hugleiða það sem sums staðar er gert, að þegar menn fremja afbrot undir áhrifum vímuefna þá sé hægt að dæma þá í meðferð. Þá kunna einhverjir að segja að það sé ómögulegt því að það þýði ekkert að fara í meðferð nema viðkomandi vilji það sjálfur. En það getur stundum þurft hvatann til að vilja, það þurfa að vera til staðar tækifæri fyrir foreldra, fyrir lögreglu og aðra að grípa inn í og hjálpa þeim sem eru ekki í ástandi til að meta eigin stöðu og eigin framtíð. Við megum ekki gefa frá okkur alla möguleika samfélagsins á að grípa inn í og hjálpa fólki sem þarf utanaðkomandi aðstoð.

félagsins og samstæðunnar er sjálfsaflafé. Ég er ekkert viss um að við viljum að það sé þannig, þótt það sé ágætiskostur. Ég sé ekki fyrir mér að

að sjálfsögðu ólík, það er umburðarlyndi. Eftir því sem ég hef reynt að setja mig meira og betur inn í þennan málaflokk þá er ég

málaflokk og fá alla saman að borðinu í þessu. Það er eins og kom fram hér að það er ekki eitt sem gildir fyrir alla. Það er ekki eitt atriði í skaðaminnkunarhugmyndafræðinni, ef við tökum hana, sem leysir málið. Það er fjölbreytnin, fjölbreytt úrræði og stuðningur við sjúkt fólk. Það er fyrst og fremst það og ég get tekið undir að það verður ekki undir hatti refsistefnu. Það er bara spurning hvernig við nálgumst það og hvernig okkur tekst saman að nálgast það. Þess vegna hef ég tekið hér þrjá ríkisstjórnarfundi og einn ráðherranefndarfund um samræmingu mála undir þennan málaflokk

viðbragðsþjónustu samvinnuaðila; Landspítala, heilsugæslu, Vogs og fleiri aðila. Það þarf meiri gagnaöflun, rannsóknir og reynslu.